събрание годишният доклад е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.